gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem

Marinković.Nastavljamo pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu.Na

pogledam ove udružene reakcije pojedinih medija i opozicije tokom sinoćne rasprave imam utisak da smo dirnuli u sam osinjak.Moj amandman se odnosi na platu Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja. Tokom sinoćne rasprave ja sam pokušavao više puta da dobijem reč i kada je u pitanju Zaštitnik građana, pa bih, ako mi dozvolite, sagledao te dve teme sada obzirom da mislim da su jako povezane.Napraviću samo mali uvod. Pre izvesnog vremena ja sam postavio poslaničko pitanje Zaštitniku građana u kome sam osudio njegovu sramnu zloupotrebu dece u političke svrhe. Dobio sam odgovor na to pitanje u kome on kaže da je on i pre 2012. godine ukazivao na težak položaj dece. Ja to zaista ne sporim. Međutim, on nikada do sada, nije optužio ni jednu Vladu da svojim merama ugrožava decu, kao što je to uradio pre par nedelja.Moja prva namera jeste bila da podnesem amandman koji se odnosi na Zaštitnik građana, ali kako su to moje kolege već uradile, smatrao sam da Rodoljub Šabić, Poverenik za informaciju od javnog značaja, ne treba nikako da bude zapostavljen i da njih dvojicu nikako ne treba razdvajati.Šta više, mislim da je jako nekorektno što je čak sto građana Srbije predložilo Sašu Jankovića za predsednika Srbije, a ne i Rodoljuba Šabića. To nije fer, jer se čovek pošteno trudio da se dopadne opoziciji i da se dopadne različitim stranim ambasadama, da svakodnevno izlazi izvan svojih ingerencija i koristi funkciju u političke svrhe.Ako realno pogledamo, ko je u ovoj zemlji pre 2012. godine znao za njih dvojicu? Bili su gotovo neprimetni. Posle 2012. godine njih dvojica postaju prave medijske ličnosti. Gotovo svaki dan možemo čuti neku i to pre svega političku izjavu od njih dvojice.Postoji dvojice.Postoji jedna jako važna stvar koju sad hoću da kažem vezano za lečenje bolesne dece. Samo u prvih deset meseci ove godine Republički fond za zdravstveno osiguranje na lečenje dece u inostranstvo poslao je 449 dece, dok je u 2012. godini ta cifra bila 49 dece, skoro deset puta manja.Ako sagledamo da postoje pomaci u smislu da su obuhvaćene neke nove dijagnoze, da postoje nove klinike u inostranstvu na kojima lečimo decu, da je Vlada 2014. godine osnovala budžet za lečenje teško bolesne dece, potpuno je jasno da iz godine u godinu sve više sredstava odvajamo u tu namenu. I u takvoj atmosferi da Zaštitnik građana kaže da Vlada svojim merama ugrožava bolesnu decu, mislim da je apsolutno sramno ponašanje.Moj je predlog, ovaj amandman treba, pre svega, da navede Vladu Republike Srbije da razmotri ove visoke plate i ne samo ove dvojice javnih ličnosti. Ima tu još dosta plata, obzirom da se radi o ozbiljnim ciframa. Mislim da tu možemo da napravimo ozbiljne uštede, a isto tako da navedem i Zaštitnika i Poverenika da i sami razmisle, obzirom da im je jako stalo do položaja dece, da budu solidarni, pogotovo kada je u pitanju Zaštitnik građana koji od kako je stupio na dužnost na ime plata, primio je preko 300.000 evra i mislim da on jeste u mogućnosti i da na sopstvenom primeru pokaže brigu o deci. Hvala. Po amandmanu, koristim vreme šefa poslaničke grupe.Imamo predlagača amandmana koji je predložio amandman u vezi sa Poverenikom za zaštitu informacija, a sve vreme je govorio o Zaštitniku građana. Ovo je treći amandman koji se odnosi od sinoć na ovu temu. Imamo očigledno jedinstven pristup. Imamo jedinstven pristup u kome se pokušava da diskvalifikuju svi oni koji bi moguće predstavljali političke protivnike, ozbiljne političke protivnike aktuelnoj većini.Apsurdno je da je amandman usmeren na Zaštitnika informacija, a da se sve vreme govori o Zaštitniku građana. Mislim da je odgovor na ovo pitanje, pre svega, taj da pozovete i Zaštitnika građana i Zaštitnika informacija, pozovite u Skupštinu, neka podnesu svoje izveštaje i mislim da je to tema za ovu Skupštinu, a očigledno je da se ponavlja ono što gledamo danima u Skupštini, da se svaki potencijalni politički protivnik napada lično, diskvalifikuje lično i to je ono što gledamo iz dana u dan.Još dan.Još jedna apsurdna stvar. Čuli smo predlagače amandmana koji predlažu i obrazlažu ovakve predloge, a sami znaju i već su rekli da njihova većina to neće usvojiti, jer se o tome izjasnio i nosilac liste i predsednik Vlade. Razumem potrebu da kolega Goran Ćirić brani Zaštitnika građana, obzirom da se radi o njihovom kadru. Ja sam govorio i o Zaštitniku i o Povereniku, jer tu primećujem jedan isti model ponašanja.Ono na šta nismo dobili odgovor u ova dva dana, da li vi smatrate da je u redu da bilo jedan, bilo drugi zloupotrebljavaju svoju funkciju u političku promociju? Da li vi stvarno ne prepoznajete političku promociju u ponašanju pre svega Saše Jankovića?Postavlja se pitanje – da li njima dvojici ovde bilo ko šta sme da kaže? Ako se dobro sećam, da li 2013. ili 2014. godine kada su bili u ovoj Skupštini na neke oštrije kritike, čini mi se, gospodina Rističevića hteli su da napuste Skupštinu?Ja mislim da je ovo tema o kojoj može da se govori. Ne vidim šta je sporno u tome. Rekao sam da je cilj amandmana da Vlada razmisli u budućnosti da li može da napravi tu uštede i uštede na mnogim drugim primera, jer sigurno znamo da ima još funkcionera koji imaju izuzetno visoke plate i da možemo u merama štednje da napravimo jednu racionalizaciju. Ali smo hteli da vidimo da li je stvarno moguće da o nekim ljudima može stalno da se govori, da se stalno priča kolike su plate i to pre svega kada su u pitanju funkcioneri vlasti, a da o Povereniku i Zaštitniku nikada ništa ne sme da se kaže, a da pri tom oni objektivno ne rade svoju funkciju kako treba.Očigledno da postoje ozbiljne zloupotrebe u tom pravcu. Hvala. Očigledna je opsednutost imenom i prezimenom Poverenika i Zaštitnika i mnogih drugih ljudi, ali mislim da je važno reći ono što ponavljamo ovde u Skupštini i u raspravi o budžetu, jer ovde govorimo i o budžetu i amandmanima, da DS insistira na poštovanju zakona.Pozivali smo i premijera i ministre i čitavu Vladu na poštovanje zakona o rokovima, predlaganja budžeta, o predlaganju mera za saniranje visine javnog duga, onako kako i po ovoj temi insistiramo na poštovanju zakona. Zakon definiše primanja tih pomenutih ljudi u visini primanja predsednika Ustavnog suda. Onog trenutka kada promenimo zakone, o tome možemo da razgovaramo i predložite te zakone koje Skupština treba da usvoji. To je ono na čemu DS insistira. O tome da li ti ljudi rade dobro svoj posao, mislim da rade, to je moje mišljenje, jer imaju dovoljno i hrabrosti i stručnosti da otvaraju sve teme u našoj Republici, i posebno insistiraju na poštovanju ljudskih prava, poštovanju zakonitosti i poštovanju institucija koje ova država treba da gradi.Još jednom poziv, pozovite te ljude, ionako je naša zakonska obaveza da u Skupštini raspravljamo o njihovim izveštajima i o njihovom radu, i mislim da je ovo mesto na kome na takav način, civilizovano, možemo da razgovaramo o njima kada dobiju priliku da odgovore i vama i svim poslanicima koji imaju pitanja o njihovom radu, primedbe na njihov rad i sve ono što se moglo čuti u ovoj raspravi.

pojedini poslanici neće da diskutuju očigledno o suštini ovog amandmana. Suština amandmana, moram da ponovim, je slična onoj o kojoj smo govorili juče kada je bilo pitanje smanjenja plata Zaštitnika I ovog puta se radi u ovom amandmanu o vrlo jasnoj stvari. Poslanik Parezanović je tražio da se plata, dakle, da se mesečna primanja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti umanje. NJegova plata je sada, ovako kako je ovde navedeno, što stoji de fakto i de jure, jer on taj novac mesečno prima, mesečno prima, ispravio nas je juče ministar Vulin i on će nam dati tačnu informaciju, ali nešto malo manje od 400.000 dinara. Šta kažete? Izvinjavam se povereniku, u pitanju je 376.000 dinara, a ne 400.000. Ja se duboko izvinjavam zbog greške od 25.000

On smatra da Poverenik za informacije od javnog značaja može svoj posao valjano i adekvatno da obavlja za platu koja bi bila primerenija i koja je otprilike u iznosu plate predsednika Republike Srbije, a to je nešto oko 130.000 dinara. Moramo se i možemo se složiti, možda nećete da se složite, da plata od 130.000 dinara uopšte nije mala u Republici Srbiji, da premijer Vlade Republike…Ja

Ništa, sačekaću ja, imam ja vremena koliko hoćete, nije problem. Ja sam došla da radim za moju platu od, koliko smo juče rekli da poslanici imaju, 65 – 66 hiljada dinara, plus paušal. Ja ću pošteno da radim svoj posao, ne treba mi plata od 397.000 dinara da bi ovde slušala dobacivanja i viku. Meni to ne smeta.Znači, predsednik Vlade Republike Srbije ima jednako nekih 120 - 130 hiljada dinara, za poslanike se zna da imaju 65 hiljada dinara, postavlja se veliko pitanje i jedna moralna dilema pred svim poslanicima u ovom plenumu - šta to oni brane kada poslanici traže da plata od 396 – 397 hiljada dinara bude mnogo manja, da plata za ovaj važan posao bude nekih 130 hiljada dinara, i šta to sprečava poverenika, u ovom slučaju je Poverenik za informacije od javnog značaja u pitanju, šta to sprečava poverenika za 130 hiljada dinara da dobro, valjano, posvećeno radi svoj posao i da građanima Srbije pruži sve informacije od javnog značaja i da zaštiti podatke o ličnosti?Dakle, mi taj argument nismo čuli. Mi smo čuli kako Srpskoj naprednoj stranci smeta ova ili ona ličnost. Nije istina. Nama ne smeta funkcija, Nama ne smeta funkcija, nama smeta količina novca i te ogromne plate, a ne vidimo šta sve to suštinski znači. Ne vidimo šta seljak u Gornjoj Trepči ima od Poverenika za zaštitu ličnosti i oni koji imaju plate skoro 400 hiljada dinara, šta je on to konkretno običnom građaninu ove države za taj ogroman iznos novca učinio i zašto to ne može da mu pruži za 130 hiljada O tome se ovde radi. Nemojte da prodajete maglu građanima Srbije, pa - jao, mi smo protiv nekoga. Pa, mi ne ukidamo funkcije.Ovde pojedini poslanici koji neće da glasaju za ovaj amandman, neće glasati samo zato da vi ne bi govorili da smo mi protiv uvođenja ovih važnih funkcija za građane Srbije, a oni koji će glasati za, oni smatraju da to može da se radi za sasvim primerenu platu od 120 – 130 hiljada dinara. da vidimo koliko neurohirurzi u ovoj državi zarađuju. Nemojte da mi kažete da je njihov posao neki bezvezan posao i da oni mogu da rade i da operišu ljude za 120 – 130 hiljada dinara, a da poverenici za 400 hiljada dinara, mi im ugrožavamo njihovu samostalno i njihov posao. Čitav budžet je nekih 203 miliona dinara. Nama će ministar Vulin sigurno reći, ja bih vas molila ministre da kažete, koliki iznos od 203 miliona dinara ovog budžeta ide na plate, a koliki iznos ide za neke druge neophodne stvari da bi Poverenik za informacije mogao da obavlja svoju delatnost? To je suština. Sve ostalo je prodavanje magle. Sve ostalo je diskus i uticaj sablasnih nevena na gama zrake.Znači, zrake.Znači, mi nećemo da govorimo o suštini. Da li neko treba u ovoj državi, u ovoj ekonomskoj situaciji, kada se štedi, da ima platu od 397 hiljada dinara i da li može svoj posao časno da obavlja, dobro suštinski da obavlja i da se ničim ne ugrozi njegova funkcija poverenika za 120 – 130 hiljada dinara? Hirurg može, arhitekta može, profesor na fakultetu može. Onda je stvarno ogroman znak pitanja. Ja sam rekla da neću glasati za ove amandmane, ali kada vidim kako se diskutuje o tome, kada vidim kako teško žive ljudi u ovoj državi, intelektualci sa ogromnim platama koji brinu o nama, koji brinu o našem zdravlju, onda ću stvarno i ja razmisliti do dana glasanja o čemu se ovde radi, ako čujemo samo argumente – vi ugrožavate njihovu funkciju, njihovu funkciju.Znači, molim odgovor od ministra Vulina da nam kaže, u ovom budžetu koji smo predvideli za funkcionisanje Poverenika za informacije od javnog značaja, koliki iznos ide na plate, a koliki za funkcionisanje njega kao Ne njega kao Rodoljuba Šabića, ja uopšte nisam zainteresovana za ime tog poverenika, mene interesuje koliki iznos ide za plate, a koliki za nešto drugo, da čujemo konačno šta je to drugo što omogućava Povereniku za informacije od javnog značaja da dobro suštinski radi svoj posao.Što se tiče ovih izveštaja, nemojte i tu da govorite neistine. Pre godinu i po dana, ovo je bio prvi saziv na kome su izveštaji ovde predstavljeni. Ovde su bili u sali tri poverenika, ovde u sali, razgovarali smo sa njima o izveštajima i usvojeni su im izveštaji. Da čujemo gde su bili, kad su bili u ovom parlamentu da ovde u plenumu brane svoje izveštaje i 2013, 2012, 2011, 2010. itd, do dana kada smo usvojili zakone kojim smo ustanovili ove važne funkcije?Prema tome, hajde da jednom pričamo o suštini stvari, o suštini amandmana, a suština amandmana je novac i ništa više. Hvala vam puno.

Znači, ovde slušamo diskusiju kao kako, evo, Zaštitnik građana i Poverenik za građana i Poverenik za informacije od javnog značaja imaju ogromne plate i sada, evo, mi hoćemo da smanjimo te plate, ali ne možemo. Onda govorimo o tome u raspravi o budžetu. Od poslanika slušamo, koji su dugi niz godina poslanici, koji bi trebalo da znaju i da kažu građanima Srbije kako se određuje plata Zaštitnika građana, poverenika i drugih nezavisnih institucija, da su te plate određene zakonom koji kaže – plata je u visini plate predsednika Ustavnog suda za Zaštitnika građana, plata poverenika je u visini plate sudije Vrhovnog suda. NJihove plate određuje Administrativni odbor. Znači, sve radimo mi ovde, a ne oni ljudi.Vi ovde stvarate sliku sada kako su oni sami sebi odredili te plate i mi sad ne možemo ništa tu da uradimo. Pa, možete da uradite. Slušamo od predsednice parlamenta kako ona ne može. Pa, stavite predlog izmena i dopuna zakona, izmenite zakon i smanjite te plate, ako je to jedini problem u ovoj državi i jedini problem u funkcionisanju tih institucija. Ne želim da budem advokat ovde ljudi koji obavljaju te funkcije, ali oni su više puta rekli da nije plata i sasvim je sigurno da nije plata ono što njih motiviše da rade taj odgovoran posao.

Može da dira, možete, ali onako kako treba. Promenite zakon i smanjite plate. Vi ste ti koji možete da odredite, samo vi, većina, a to nećete da uradite, samo da bi imali način da vodite kampanju, onako kako vi jedino znate, najbesramnijim napadima na ljude već dve godine.Ako hoćete o njihovom radu da govorite, stavite izveštaj. Stavili ste jednom pre tri godina, pa stavite ga ponovo. Treba svake godine da se stavi. Pa, stavite ga ponovo, ako smete, pa da razgovaramo o stanju građanskih prava, ljudskih prava u Srbiji i o tome na koji način se državni organi ophode prema informacijama od javnog značaja. Stavite to ovde na dnevni red, da raspravimo. Ne, nego vi ćete ovako da vodite kampanju – jadni mi, građani nemaju. Pa, građani nemaju para zbog vas. Vi ste tim hirurzima, profesorima, vi ste smanjili plate za

Pravo na repliku, prvo narodni poslanik Maja Gojković, pa Parezanović, pa na pominjanje stranke Aleksandra Tomić.(Marko

na repliku, narodni poslanik Maja Gojković. **Maja Gojković** Sada da pomisli uvaženi poslanik da zbog njegovog vikanja i vređanja neko će ovde da odustane od svog stava. Neću odustati od svog stava, možete da vičete. Možete da kažete da se ja prenemažem, pa ću nastaviti da se prenemažem, uvaženi poslaniče. Možete da kažete da vodim prljavu diskusiju. Važi, vi vodite čistu diskusiju, a ja vodim prljavu diskusiju. Znači, nećete nas ućutkati ovde da govorimo o novcu.Uvaženi Zaštitnik građana i uvaženi Poverenik za informacije od javnog značaja su ovde u plenumu bili, ja sam bila predsednik, stavila sam na dnevni red, čuli smo izveštaje i jednoglasno su usvojeni. Tačka.Da li su građani u teškoj situaciji zbog Vlade Republike Srbije koju vodi Aleksandar Vučić ili su u teškoj situaciji pa moraju zajedno sa nama svima da sprovode ekonomske mere zbog pljačke njihove imovine, zbog srozavanja njihovog standarda za vreme dok su neki drugi vladali ovom državom, to će građani da kažu na izborima, kao što su i u poslednja dva ciklusa rekli isključivo na izborima, jer jedino se tako ocenjuje da li je neko pljačkao ili nije pljačkao, i izabrali su ponovo za premijera Aleksandra Vučića. Tačka. Znači, ne možete da kažete da će ulice ili da ćete vi da određujete ko je kriv i šta građani Srbije smatraju ko je kriv za tešku ekonomsku situaciju. Očigledno da većina građana Srbije smatra da su prethodnici,

Poverenik za informacije ne može da radi valjano svoj posao za platu manju od 396.000 dinara? Pa vičite i vređajte me dalje. Ja smatram, kao i gospoda poslanici… Zahvaljujem, koleginice Gojković.Pravo na repliku zbog spominjanja poslaničke grupe i stranke, narodni poslanik Aleksandra Jednom je rečeno, dva minuta, pravo na repliku.Narodni poslanik Aleksandra Tomić. Uvaženi predsedavajući, poštovane kolege poslanici, da bi egzaktno postavili uopšte istinu u javnosti, zbog građana Srbije, na strani 76 Zakona o budžetu možete da vidite pod klasifikacijom 411 i 412 da ukupno 139 miliona dinara je Fond za plate uopšte svih zaposlenih, kada govorimo o Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka, što je 68,5% ukupnog fonda ove institucije. Prema tome, nije SNS kriva što je ovakav fond plata napravljen, jer je Zakon donesen u vreme onih koji sada to brane. Mislili ste da ćete parama rešiti jednostavno svoj politički uticaj, ali to ne ide više tako. Ta vremena su prošla. Hvala.

lepo.Znači, ako možete da mi dozvolite, uvaženi predsedavajući, da nastavim da se prenemažem na ovu vrlo važnu temu za građane Srbije. Slažem se da je tema jako važna. **Maja Gojković** Molim vas da mi dozvolite da se prenemažem koliko god mogu, u svom punom političkom kapacitetu koji su mi dali građani Srbije, kao poslanici. Nadam se da ću što prljavije diskutovati, kako je to rekao uvaženi poslanik Marko Đurišić, jer on smatra da je 400.000 dinara sasvim adekvatna nagrada za Zaštitnika, za Zaštitnika, da bi radio svoj posao valjano. Nismo čuli suštinski šta je to dobro urađeno za 400.000 dinara i zašto ne može neko koga je izabrana Skupština Republike Srbije

i vođenje diskusije kako sam i rekla. Znači, uticaj sablasnih neona na gama zrake, i uticaj gama zraka na sablasnih, zavisi da li imamo diskusiju pre podne ili u večernjim satima. Ovde se izbegava suština. Suština je samo novac. Samo novac. Znači, i njima ističe mandat, ne znam za godinu dana, nisam pratila, stvarno nemam vremena, radim ovde oko 20 sati da bi pripremila sednicu na kojoj će doći neko da kaže da se prenemažem. Tako da ne mogu da pratim te rokove.Za godinu dana će biti izabrani neki drugi. Nemam pojma ko su ti? Možda vi znate. Eto, vi ćete biti u situaciji da vodite ovu državu, možda, imaćete većinu i te druge. Ma, i te druge ćemo pitati – zašto plata mora da bude 397.000 dinara? Zašto buru izaziva amandman gde se traži da bude plata 130.000 dinara.Evo, da ne kažemo da visoki funkcioneri u ovoj državi imaju toliku platu, da poslanici imaju 65.000 dinara platu, nije bitno. Neka se izjednači Poverenik koji štiti prava građana ove države u raznim oblastima na platu nekog profesora na Univerzitetu, na platu nekog hirurga. U čemu je problem? U čemu je problem? Pa, ne mi ćemo čuti, evo, ovaj je, evo onaj je. Nećete diskutovati od suštini. Zašto? Pa, zato što će vam oni telefonirati popodne i kažete – šta radite ljudi, što nam smanjujete plate? Hoću da imam platu 396.000 dinara, smanjite na 130.000.Ja mislim da je to izuzetno velika plata i moja komšinica Jelena će onda možda da glasa i za vas. A ovi seljaci iz Gornje Trepče svi će da potrče da glasaju za vas. Ne brinite ništa, i ovi u Futogu će da glasaju za vas. Ali pokažite, ne da štitite ovog i onog koji će možda da bude vaš kandidat na nekim izborima, i koji su davno prestali da obavljaju funkciju onoga za čega smo ih mi ovde izabrali u parlamentu. Ma, nije ih izabrao narod, mi smo glasali za njih, svi jednoglasno i SNS je glasala za njih pre nekoliko godina. Pa, što to ne kažete?

Tako je, mogu da se prenemažem koliko hoću, mogu prljavo da diskutujem koliko hoću, ali hoću da građani znaju, da ljudi koji obavljaju posao u njihovo ime i za njih, znači, u ume i za interes građana Srbije danas u ovoj teškoj situaciji imaju platu od 397.000 dinara. Budžet koji je predviđen za njihovo funkcionisanje je ogroman, a 80% toga ide isključivo za plate njih i njihovih saradnika. Amandmani koji su predložili pojedini poslanici SNS samo traže da se te plate smanje i da te plate budu oko 120, 130.000 dinara i ništa više. Ja uopšte ne vidim šta je tu tako problematično?

Hvala.Poštovani narodni poslanici, zaista nisam mislio da se javljam po ovoj tački dnevnog reda. Još juče smo rekli šta smo imali da kažemo, ali kao što vidim kao što vidim politička uloga gospodina Jankovića, Šabića je tolika da jednostavno izaziva političke reakcije.Što se tiče samih institucija, mogu da govorim o njima, kao kao što vidim Skupština ih je prepoznala obojicu kao političke ličnosti koje imaju svoje političke stavove i o političkim stavovima izjašnjava. Ali, da se vratimo na sam amandman i ono što je od mene traženo.Dakle, što se tiče Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja, njegov budžet je 203 miliona dinara, od toga 140 miliona dinara odlazi na plate, a na usluge po ugovoru 33 miliona 061 dinar. Kod gospodina Šabića je zaposleno 71 lice i dobili smo zahtev da se zaposli još 17 lica.Hoću samo da vam skrenem pažnju da su ovo jedine institucije kroz koje nije prošla nikakva racionalizacija, nikakvo otpuštanje i nikakvo ni umanjenje budžeta ni bilo kog od zaposlenih. zaposlenih. Dakle, ovo je o institucijama i institucije moraju da se čuvaju ili da se brane i ne treba ih nikako mešati sa onima koji ih vode. Ako sam do sada i sumnjao da će biti kandidati određene političke partije, posle ovih reakcija, dvodnevnih u parlamentu, uopšte ne sumnjam, ali očigledno postoji jedan problem. Ne verujem ja da i bi ova gospoda radila za tako malo platu za predsednika Srbije, mislim da se oko toga dvoume da li da prihvate kandidaturu. Hvala. Nemate kolega Đurišiću pravo na repliku, ni jednom vas nije spomenula.Reč ima po amandmanu narodni poslanik Nenad Konstantinović.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, i uvaženi ministri, SNS nema očigledno nikakvu nameru da se smanji plata niti Povereniku za informacije, niti Zaštitniku građana. Da ste hteli da se smanje njihove plate mogli ste da predložite izmene zakona kojima su regulisane njihove plate. Pet godina ste na vlasti, vi ste izabrali Jankovića 2012. godine i sada pričate o tome da mu je velika plata. Ako mu je velika plata, smanjite platu. To može da uradi većina, to može da uradi Administrativni odbor.Ovde se podmeće građanima kako neko traži da se zaposli više lica u jednu ili drugu službu. Sistematizaciju radnih mesta i u jednom i u drugom nezavisnom regulatornom telu određuje Skupština Srbije i Skupština Srbije može da odredi i tu racionalizaciju ako hoće, ali očigledno SNS nije to hteo da uradi i SNS to neće da uradi ni danas. Podneti su amandmani na budžet kojima sigurno ne mogu da se smanje plate i sve je urađeno da bi se urušila institucija i Zaštitnika građana i Poverenika za informacije.Nema to nikakve veze ni sa Jankovićem, ni sa Šabićem. ne može da istrpi drugačiji glas, a iz ovih institucija se čuje drugačiji glas poslednjih godina. Vi hoćete da urušite te institucije, da one ne postoje, da građani nemaju poverenja u njih. A čuje se drugačiji glas zato što SNS vlast krši ljudska prava u ovoj zemlji i dobro je da se taj glas čuje. Zato i vodimo ovu raspravu ovde koju ste vi inicirali.Dakle, jedini cilj je uništiti ove institucije

Hoću čim vam dozvole kolege i lista da se isprazni, da vidim vaše ime.Znači, nisu nezavisna regulatorno tela, to je REM, nezavisne su institucije, uvaženi poslaniče. Izvinite nisam znala da niste predsednik grupe.Pravo grupe.Pravo ne repliku ima ministar. Znate, da u Poslovniku piše, nakon obraćanja onog kome je data reč. Ja sam dala ministru Vulinu repliku

Meni se čini da smo sada zaista došli do suštine problema. Dakle, pazite, ovde se ovim amandmanima traži smanjivanje ličnog dohotka, plate, u skladu, smatrajući da će se posao obavljati podjednako dobro i za manje novca. Ovde se o tome ne raspravlja. Ovde se kaže – zato što se čuje drugi glas.Čekajte, čekajte, znači, nije važno kako oni rade, da li rade i šta rade i da li mogu da rade to što rade za ovu ili manju količinu novca, nego kakv im je glas, da li je različit glas, pretpostavljam od vlasti, pretpostavljam da je taj glas različit od vlasti. Znači, to je kriterijum. Koliko se suprotstavljaš vlastima, toliko si dobar za Poverenika ili Zaštitnika. To nema veze sa onim što je zakonom predviđeno da oni rade. Oni se bave stanjem ljudskih prava ili šta je već predviđeno u njihovom zakonu, a ne da li su u sukobu sa vlastima ili nisu u sukobu sa vlastima.Upravo zbog toga i molim poslanike da ne razmišljaju o ličnostima, već da razmišljaju o institucijama o kojima govorimo. Hvala.

Imate od grupe. reklamirate amandman i reklamirate da nećete da glasate za amandman. Sada ste nas doveli u zabunu kada da vam verujemo, kada ste obrazlagali amandman ili kada ste priznali da nećete da glasate za amandman.E, sad, meni je amandman interesantan. Zašto? Pa, ako je moglo penzionerima na ovaj način, što ne bi moglo i drugima. Ali, očigledno da je promašen zakon.U

pa je onda počeo te stvari da radi i prelaznim i završnim odredbama Zakona o budžetskom sistemu i onda su one arheološke, tamo oni članovi na kraju.Ima kraju.Ima nekih nagoveštaja da ove stvari mogu da se reše onim propisom kojim je to rešeno. Po toj logici stvari, ako je ovde uslov da se reguliše plata Zakonom o Zaštitniku građana, onda dajte da vratimo i penzije u Zakon o penzijsko-invalidskom, pa tamo da regulišemo visinu penzija, pa da u Zakonu o sudstvu regulišemo plate sudija Vrhovnog kasacionog suda, pa da idemo na Zakon o Ustavnom sudu, pa i njima tamo da srežemo te plate.Znači, moralno je da trpe penzioneri, moralno je trpe državni službenici,

u NIS-u.Pa, ljudi ako želite da budete humani, ako želite da vam se ruke pozlate, onda krenite svim materijalno-pravnim propisima skrešite te plate, pa kažite - predsednik Republike je najveća, predsednik Vlade do njega, potpredsednici treći, sudije četvrti, peti tužioci, šesti ovi, sedmi oni, poslanici neka budu dvadeseti, nije problem, ali dajte sistem, a ne ovako, mi bismo da mu smanjimo, ali kobajagi ne znamo kako ćemo da mu smanjimo, a pojedinačni akt o visini plate doneo Administrativni odbor.Molim odbor.Molim vas, koncentrišite se u vremenu i prostoru i da budete i tata i mama za sve, i penzionere i prosvetne radnike i policajce i vojnike i sve, sve, sve redom.Nekome redom.Nekome se štiti nezavisnost velikom platom. Hajde da štitimo platom elementarnu egzistenciju ljudi, to je za mene primarnije od njegove nezavisnosti, ili ova regulatorna tela koja prepisuju sve propise koji već postoje u Hrvatskoj, jer oni su članovi EU, pa i mi ćemo da budemo, pa hajde da prepišemo njihovo. E, pa, odredite vi koji ste na vlasti šta hoćete. Ako hoćete da se stvarno to smanji, kažite, napisaćemo vam kako to može po zakonu da se smanji, ali nemojte da imate selektivno, nego dajte u skladu sa fiskalnom strategijom, sa finansijskom konsolidacijom, da podelimo svi isto. Pa, ako se nekome skinulo 10, hajde svima da se skine 10, a ne ovo - sad mi se ne sviđa Zaštitnik, e hajde sada ćemo da mu skidamo platu pogrešnim zakonom. Nemojte tako. Dugo ste vi ovde neki poslanici. Moralo je da vam uđe u glavu kako to ide. Gojković** Ne mogu one koji se javljaju ovako da prozovem zato što su drugi na listi.Milan Lapčević nema vremena više. Potrošili ste svoje vreme. Znači, jedan manje.

Hvala.Ove dve nezavisne institucije sistema Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja su zaista prave nezavisne institucije sistema koje rade svoj posao u skladu sa zakonima i Ustavom i nadležnostima koje su dobili. Očigledno da to jako smeta vlasti, i to ne samo ovoj vlasti, ko god je na vlasti, očigledno u Srbiji mu smetaju nezavisne institucije sistema.Da nije bilo tih institucija sistema, mnoge stvari ne bi bile moguće u Srbiji. Kad pogledamo njihove budžete, oni su npr. manji od budžeta koji je dobio Krkobabić. Krkobabić dobio 225 miliona dinara, zamislite i Omudsman, Zaštitnik građana je dobio nešto malo više od 200 miliona. I Poverenik za informacije od javnog značaja takođe samo nešto malo više od 200 miliona.Ova cela rasprava je očigledno krajnje licemerna, jer znate, budžetom ne možete smanjiti nečiju platu. Prema tome, ovo je jedna politička predstava, odnosno pokušaj dobijanja nekih poena. Meni nije jasno, pošto je očigledno ovo u stvari jako dobra kampanja kampanja podrške i Ombudsmanu i Povereniku za informacije od javnog značaja, da dobro rade svoj posao, a građani znaju da te dve institucije zaista dobro obavljaju svoj posao.Ombudsman je pokrenuo neke jako važne teme. Nije dao da problem Savamale prođe neopoaženo. Radio je svoj posao. Nije dao da pitanje helikoptera prođe neopaženo, da se nekako zataška, nego je zaista krenuo da radi svoj posao, i onda smo videli kolike stvari se dešavaju iza kulisa i koliko vlast loše radi svoj posao. Onda, pored toga je dao malo svetla i na dešavanja u vezi sa problemima sa bratom premijera za vreme „Parade ponosa“, pa sve stvari koje su se dešavale u društvu, ta nezavisna institucija sistema zapravo radi svoj posao i radi u interesu građana, kako bi građani znali šta se dešava u društvu i kako bi se otkrilo ono što vlast pokušava da sakrije.Kada govorimo o Povereniku za informacije od javnog značaja, svi koji se bave bilo kakvim istraživanjem u Srbiji, koji žele da dobiju informaciju o tome šta radi država, kako se troši njihov novac, o tajnim ugovorima koji su potpisani, da nema Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja, ti podaci uopšte ne bi izašli na svetlu dana, tako da je ovo jedna velika zahvalnost od naše poslaničke grupe i u ime svih građana koji glasaju za DJB, zahvalnost i Ombudsmanu i Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja što odlično obavljaju svoj posao.Takođe, ova diskusije, da uopšte jedna ovako bizarna tačka dnevnog reda, odnosno ovaj jedan bizaran amandman uopšte bude na dnevnom redu, je dokaz da to što oni obavljaju svoj posao žulja vlast.Ja ću dati jedno obećanje ovde, a to je, kada pobedimo na izborima, a to će se desiti jako brzo, mi nikada nećemo opstruisati nezavisne institucije sistema. Oni su tu da štite interese građana, da rade u skladu sa zakonom, i taj nadzor koji vrše i kritika koju daju su u interesu građana i naravno trebaju da drže vlast pod kontrolom i da ih nadziru i kontrolišu. Kao što bi ova Skupština trebala da nadzire i kontroliše vlast, a u stvari se pretvorila u otirač vlasti, gde vlast radi šta joj padne na pamet. **Maja Gojković** Poslaniče, izričem vam opomenu. Ne možete da kažete za parlament Republike Srbije da je otirač. Ovo je nešto najgore što je do sada izrečeno. Ako vi smatrate da ste vi kao poslanik nečiji otirač, 249 poslanika ne smatra. Dobili ste opomenu od mene samo zato što poredite parlament Republike Srbije sa otiračem. Zahvaljujem.Znam da sam uradila dobru stvar za parlament Srbije, čak i za vaše glasače koji ne misle da su otirači, time što su vas

Zahvaljujem, poštovana predsedavajuća.Tačno ja dugo čekam zato što je gospodin Arsić, dok ste vi govorili, zloupotrebio Poslovnik i nije dao repliku poslaniku Marku Đurišiću, reklamiram koga ste vi lično, direktno pomenuli po prezimenu, vi se verovatno toga dobro sećate, i gospodin Arsić je odbio da da repliku gospodinu Đurišiću.Dakle, posle toga, na osnovu člana 103, sve vreme ne dobijam pravo na povredu Poslovnika da reklamiram ono što je bila greška gospodina Arsića. I u ovoj diskusiji, po ovom amandmanu, zapravo, gde ste vi iskoristili da napadate poslanike opozicije zato što žele da odbrane nezavisne institucije od jedne sramne kampanje koja nema veze sa institucijama, nego sa ličnostima. Ovde se vodi kampanja protiv Saše Jankovića, van se vodi protiv Vuka Jeremića.Dakle, odgovor na budžet o kome vi treba da govorite ovde u ovom domu, a pritom ne date pravo na repliku opozicionim poslanicima da iskoriste svoje pravo i odgovore na prozivke koje ste uputili njima. Zahvaljujem. Evo, složiću se sa vama. Uzećemo stenogram. Ako sam ja spomenula prezime poslanika Đurišića, ja ću mu dati repliku i nastavićemo da razgovaramo. Znači, nećemo razmatrati ovu povredu dok ne dobijemo taj deo diskusije. Daćemo repliku i idemo dalje. Nisam u mogućnosti da ispratim da li sam izgovorila ili

Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo, jedan sistem opstaje u onoj meri u kojoj ima bar relativnu pravičnost. Imamo sa jedne strane Zaštitnika građana, a sa druge strane predstavnike građana.

Dakle, Zaštitnik građana je toliko važan, predstavnici građana nisu važni.Meni je žao što moram otvoriti ovu temu i na neki način pokušati da razbijem ovu opnu koja je savijena oko narodnih poslanika svojevrsnom hipokrizijom pritiska od javnosti da da su poniženi ovakvim platama, a da ne smeju o tome progovoriti, jer će biti linčovani od medija, javnosti. Siguran sam da će i meni neko kazati – evo ovog neiskusnog političara koji pre izbora da se povećaju plate narodnim poslanicima. Da, ja tražim da se narodnim poslanicima povećaju plate, a da se ovim predstavnicima institucija o kojima govorimo smanje plate, pa da se negde sretnemo na pola, jer na toj pravdi bi mogli održati sistem u meri realnog i da dišemo kao ljudi, da ne gunđamo u kuloarima kako radimo za bedne plate, a predstavljamo narod. Plata člana Gradskog veća u Novom Pazaru i drugim opštinama u Sandžaku je veća nego plata narodnog poslanika. Govorimo permanentno o Srbiji kao lideru u regionu, a najniže plate, kao narodni poslanici, u celom regionu imamo. Kako mislite liderovati sa ovako jadnim platama? Dakle, plata

vaše i u svoje ime pozdravim predstavnike Sindikata radnika u prosveti Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije i Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ koji prate ovaj deo današnje

Ja poštujem prvo član 106. – zabranjeno je ometanje poslanika dok govore na bilo koji način. Zato tražim od službe da zatvori vrata. Ako ovi koji nemaju kućno vaspitanje već to nisu učinili, gospođa predsedavajuća, mene otvorena vrata, koja poslanici drže non stop, ometaju u slobodi govora. To mi se garantuje članom 106. Dakle, tražim da se vrata zatvore, ako već poslanici koji to rade nemaju kućno vaspitanje, postoji služba koja to može da omogući.Član 104. Poštujem što predsedavajući favorizuje opoziciju, ali sam nekoliko puta bio ometan, nekoliko puta prozivan. Uporno sam pokušavao da dobijem repliku, da dobijem pravo na povredu Poslovnika, a zbog njihovih prava moje pravo nije ostvareno.Gledano fizički, nemam ništa protiv što se favorizuje opozicija, ali reklamiram Poslovnik, jer je pravo predsedavajućeg da odredi ko će da dobije reč. Na određeni način - u zdravom telu zdrav je duh.

Hvala, predsedavajuća.Poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, još sam pod utiskom

vreme.Dakle, vezano za ovaj amandman, podneli smo amandman kojim tražimo da se definiše, tj. smanji plata Poverenika za informacije od javnog značaja. Čini mi se da nije stavljena ni tačka na tekst ovog amandmana i došlo je do munjevite reakcije javnosti, ali meni je najzanimljivija reakcija samog Poverenika. On je rekao za jedan medij: „Pravo poslanika je da predlažu amandmane, ali moja plata nije regulisana Zakonom o budžetu.“ To je u redu. „Ipak, očigledno je da me poslanici SNS-a cene, čim misle da treba da imam platu kao premijer za koga imaju samo reči hvale.“ Da li ovo treba da bude odgovor jednog Poverenika? Smatrao sam da je osnov te institucije politička neutralnost.Dakle, šta smo mi to njemu loše rekli? Između ovog amandmana koji je apsolutno čist i traži samo da se smanji ta plata, on odgovara ovako. Mi premijera u amandmanu, tj. gospodin Parezanović, pominjemo samo u kontekstu smanjenja plate na premijerovu, a on premijera pominje u ovom kontekstu, svi možete zaključiti u kom. Onda se dešava mnogo konferencija za novinare koje se više bave ovom temom, nego i jednom stavkom ovog budžeta, što je jedan od dokaza da je ovaj budžet dobar, ali opet je veoma zanimljiva situacija.Nije situacija.Nije teško zaključiti da postoji jedna jasna relacija na nivou opozicija, deo opozicije i Zaštitnik građana, poverenika, u smislu mi vama štitimo plate, vi po Vučiću tvit i onda smo kvit. kvit. Još jednom, se vraćam na ovaj deo komentara, ipak očigledno je da me poslanici SNS cene čim misle da treba da imam platu kao premijer, za koga imaju samo reči hvale. Zašto ovakav komentar? Da mi nismo slučajno naleteli na predizborni stav, za kampanju za predsednika Srbije, ako jesmo izvinite, nismo vas prepoznali. Lepo je kada se neko veoma rano kandiduje za predsednika, čak mislim da znamo što se neko veoma rano kandiduje za predsednika Srbije. Duže vremena će mu se članovi porodice, po neki komšija i po neki prijatelj obraćati sa druže druže budući predsedniče, kako ste predsedniče, pomerite se da sedne drug budući predsednik, a njima lepo, oni uživaju u tome. U toj bajci žive sve do dana izbora. Neki se toliko užive u tu bajku da daju sebi za pravo da psuju i oca i majku. Dakle, svaka bajka takvih ljudi traje samo do dana izbora. Čuli smo sve.Čuli smo kolike su plate svima. Čuli smo kolika je plata Jorgovanke Tabaković, posebno. Hiljadu puta smo to čuli, a ni jednom nismo čuli kolika je plata ovih poverenika. Samo jedno je zanimljivo,

12,2%. Danas 0,3%. Vezuje ih zajednička reč – inflacija. Sa njom imamo borbu protiv inflacije, sa njima imamo inflaciju čudno konstruisanih afera.(Zoran

Hvala lepo.Mislim da je očigledno da je prekršen član 106, ne samo kod ovog govornika, nego kod mnogih pre toga. Nisam primetio da je amandman o kome se diskutuje vezan za Zaštitnika građana, nego za Zaštitnika podataka od interesa, a i da jeste,

Zaštitnik građana, Zaštitnik za ravnopravnost, Zaštitnik za informacije, imaju toliko velike plate godinama, pola decenije, deceniju. To samo neko ko je jako glup

Dobro, samo da znamo da ne kažete da je glup. **Zoran Živković** Samo hoću da se vratio na temu, a to je budžet Srbije, koji je nešto malo važniji nego predizborne kampanje ljudi koji su došli da čitaju svoje eseje.

sednicu. Ne treba mi niko da mi pomaže, a kamo li da mi odmaže.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.Znači sve vreme govorimo o amandmanima uvaženi poslaniče Živkoviću.

Zahvaljujem.Nisam Poslovnik koristio često u poslednje vreme, ali član 107. stav 1. dostojanstvo Narodne skupštine. To je često potezani i često zloupotrebljavan član Poslovnika, ali ovoga puta imamo jednu situaciju koja je relativno čista, čak i za one koji površno prate ovaj naš rad. Ne ulazim u to kakav je rad, jer svako od nas ima mišljenje kako rade dotične institucije, mislim da rade dobro, uvek može bolje, ali kamo sreće da nam i druge institucije rade tako kao što rade ove dve, ali to nije tema. Imamo konkretan amandman, mislim da je dostojanstvo ovog doma, ali suštinski povređeno time, ako neko predlaže amandmane, a to nije prvi put, za koje unapred računa i zna da neće biti i ne želi da budu usvojeni.Sada podržavam, kao i neke kolege odavde, nemam nikakav problem da se smanji plata dotičnoj gospodi, ne zato što su loše radili, nego zaista mislim da postoji velika disproporcija između plate predsednika, plate premijera, članova Vlade i šefova ovih institucija. Treba, ili podići plate predsednika, premijera, bez ikakve demagogije, ili ovo ujednačiti. Dakle, nemam nikakav problem bez licemerja, bez zle volje, da podržimo taj amandman, ali mi je žao i mnogo sam tužan što imam utisak da članovi vladajuće većine neće glasati za ovaj amandman. **Maja Gojković** Poslaniče, sada već ulazite u diskusiju. To kako

poslanici opozicije većinom ulažu amandmane i to je sasvim u redu. Retko dolaze na glasanje. Prema tome, ta vaša teza da onaj ko predloži treba i da glasa, pada u vodu odmah. **Đorđe rezultate glasanja i videćete da oni koji predlažu jako malo dolaze na glasanje. Tako da to je neka druga tema, nema veze sa Poslovnikom. Ne mogu da teram poslanike da dolaze na glasanje, da glasaju za, protiv, uzdržan.Lapčević je hteo povredu Poslovnika. Da li sam dobro zapamtila?

Gde se reguliše materija kada članovi, poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa imaju pravo da govore u trajanju do pet minuta. Mislim da tu evidenciju niste dobro vodili i da nije potrošeno to vreme.Samo

Hvala vam puno.I poslanik Zukorlić je došao da se žali juče, mislim da je u pitanju samo što niste dobro pazili. Znači može tri poslanika koji su

Hvala uvažena predsedavajuća.103, 104. i 106 članovi, to su ta tri člana, flagrantno se krši povreda Poslovnika, prvo ja sam poslanik i mandat je moj i ja sam odlučujem kakav ću amandman podneti kao i moje kolege. Imamo pravo da podnosimo, zamislite, amandman.Ovo nije amandman SNS nego moj lični. Vrlo sam ljubomoran na njega. Prema tome, ja ću svakako glasati za taj amandman, nadam se da ću dobiti podršku od drugih kolega. Da li će on proći, ja to ne znam, ali imam pravo da podnosim amandman i ne dam niko odande uskraćuje. Ja vas molim da ubuduće reagujete kada neko želi da mi uskrati pravo da podnosim amandman i još da ga obrazlažemo.S

vas.Član 112. određujem pauzu od dve minute da možemo da nastavimo po amandmanu.Dakle, isključivo mislim da nema želje i volje da razgovaramo o amandmanima koje imamo ispred sebe i molim, jedino tako mogu da napravim **Saša Radulović** Hvala.Da se vratimo na amandmane, ja sam se u stvari javio za repliku, ali pošto nikad ne dobijam repliku onda ne mogu ni da govorim pošto sam pomenut od strane poslanika TV voditelja Đukanovića.Što se tiče samog budžeta, ako pogledamo u budžetu da ponovim, Zaštitnik građana ima budžet od 216 miliona dinara, Poverenik za informacije od javnog značaja oko 203 miliona dinara, a ministar bez portfelja Krkobabić 225 miliona dinara. Mislim da samo na osnovu ovoga građanima treba da bude jasno kuda novac ide i kako se rasipa u budžetu, a koliko malo dobijaju nezavisne institucije sistema koje zaista i rade svoj posao.Da nije bilo Zaštitnika građana mi ne bi mnogo toga saznali i o Savamali, o aferi „Helikopter“ i o aferi povodom brata premijera za vreme Parade ponosa i o mnogim drugim stvarima. Da nema Kancelarija poverenika i svih ljudi koji tamo rade mnoge korupcionaške afere ne bi bile otkrivene, mnoge ugovore ne bi dobili. Oni zaista rade svoj posao i rade na transparentnosti.Predsednica Skupštine je netačno kazala građanima da su ovo amandmani o smanjenju plata Ombudsmana i To nije tačno. Ovo su amandmani koji smanjuju razdeo za plate celoj instituciji. Znači, to se jasno vidi iz budžeta. Znači, razdeo za plate celoj instituciji Zaštitnika građana i celoj instituciji Sa budžetom se ne može menjati pojedinačna plata. To poslanici SNS jako dobro znaju.Međutim, očigledno iz nekog razloga su izmislili da je ovo dobra predizborna kampanja. Ja mislim da će cenu ovog platiti na izborima.Što stečajnih postupaka, ja sam naravno ponosan što sam štitio interese poverilaca u njima, i to poverioci mogu da potvrde.Međutim, što se samog SNS tiče, njihovi poverioci su građani Srbije koji su im dali glas, i ja ću sa zadovoljstvom za te poverioce sprovesti stečaj SNS. vaš osnov javljanja bio je po amandmanu. Delimično ste se bavili političkim kalkulacijama, a i pokušali da odgovarate na ono o čemu je već bilo reči tokom malopređašnje rasprave.Ovog puta vas samo upozoravam, a sledeći put ću morati da vam oduzmem to vreme.(Saša

šta je bila suština moje diskusije. Ja sam zaista izrekla istinito navode, a to je da čitav budžet koji je opredeljen za rad Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti iznosi 203 miliona, i onda smo od ministra Vulina čuli tačan podatak da od tih 203. miliona 80% odlazi na plate.Znači,

njegovih saradnika, a samo 20% za nekakav rad.Zato je moja diskusija bila usmerena ka tome - da li bi Poverenik, hajde da kažemo, ali ovde se radi o smanjenju plate Poverenika i njegovih saradnika, i njegovi saradnici mogli adekvatno da rade svoj posao, a to je da nam daju informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za jednu primerenu platu od 130 hiljada dinara, ako uzmemo u obzir, hajde da političare sklonimo na stranu, da jedan hirurg bez dežurstava dobija 86 hiljada dinara. Tačka. Ja ne bih više da učestvujem.Suština moje diskusije bila je samo o tome. Hvala.

Da ponovim. Ono što je netačno rekla predsednica Skupštine je da su ovo amandmani za smanjenje plata Ombudsmana i smanjenje Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja. To je netačno.Ono što je tačno oba amandmana smanjuju razdeo, odnosno predloženi amandmani smanjuju razdeo za plate svih zaposlenih kod Poverenika i svih zaposlenih kod Ombudsmana. Hvala.

i uvek je dobra prilika da se koje čega podsetimo.Što se tiče rasprave kojoj prisustvujemo sada i upornog imputiranja da se na ovaj način skreće sa teme, odnosno da se odlazi šire od rasprave o budžetu, znate kako, potpuno je čudno da mi takve komentare slušamo od ljudi koje smo sami na to ponašanje upozoravali, koliko već ima, četiri dana uzastopno.Dakle, slušamo to od ljudi koji su doslovce podnosili amandmane bez ikakvog obrazloženja. Zamislite univerzitetske profesore koji nisu jednu jedinu rečenicu sastavili celu da bi napisali odgovarajuće obrazloženje. Dokaz da su podnosili amandmane samo da bi pričali o nečemu što samo njih zanima.Sada, zanima.Sada, da neko takav iz tih redova, ko niti predlaže išta niti nudi išta, niti je u stanju da ponudi išta zamera narodnim poslanicima što su podneli određene amandmane i što žele da diskutuju o njima. Zaista neverovatno.Od koga slušamo zamerke? Od ljudi koji su ne samo demonstrirali probleme sa elementarnom matematikom i na šta im je bilo vrlo precizno, ljubazno ukazano od strane ministra, koga inače, iskoristiću priliku i to da napomenem, uvek je veliko zadovoljstvo slušati i velika je šteta što ne koriste priliku da od njega uče oni koji se ovakvim sitnim pakostima bave, nego insistiraju na tim greškama, na toj pogrešnoj matematici i pričaju ovde o subvencijama, katastrofama, izvode mađioničarske trikove, pri tom zaboravljaju samo jednu jedinu stvar, troše vreme, ne naše, mi ćemo da izdržimo ovu diskusiju jer to je naš posao, troše vreme građana Srbije i svoje mađioničarske hokus-pokus varijante uopšte ne treba da objašnjavaju nama

Hvala.Zahvaljujem se poslanicima SNS koji koriste svaku priliku da upute uvrede i pokušaju da omalovaže poslanike iz opozicije. To im je očigledno manir, pošto o suštini da govore ne mogu.Znači, veliki je znak slabosti kada neko pokušava da vređa i omalovaži bilo koga. To svi građani znaju. To znaju i poslanici SNS, ali pošto nemaju ništa drugo, onda moraju na takav način da razgovaraju u Skupštini.Ovo nije prvi put. Svaki put kada se javi gospodin Orlić priča je otprilike ista. Na njegovu veliku žalost postoje video klipovi koji ovo pokazuju. Znači, ne pričamo stvari koje nisu istina. One su naravno istina. Pogledate klipove, pogledate sva njegova izlaganja i onda vidite da nikada ništa nije imao da kaže, osim da pokuša neke lekcije da održi, tobože drugi se ne drže teme, tobože drugi ne znaju matematiku itd.Pošto itd.Pošto smo kolege, možemo o matematici da razgovaramo, pošto matematiku jako dobro poznajem. Međutim, suština ovoga svega – razgovaramo o amandmanima. Ti amandmani pokušavaju da smanje plate svim zaposlenima u kancelariji Ombudsmana i kancelariji Poverenika. To je suština amandmana. Budžetom se ne može menjati plata Ombudsmana i plata Poverenika jer su oni regulisani drugim zakonima. Građani to moraju da znaju.Ovo je jedna velika farsa i politička lutkarska predstava u kojoj treba da se napadaju iz nekog razloga, znano samo glavnom lutkaru, Poverenik i Ombudsman. Ja mislim da će cenu ovakvog ponašanja SNS zajedno sa lutkarem platiti na izborima u aprilu, za koje iznova čujemo da će biti svi zajedno. Mi im se jako, jako radujemo.Da ponovim, povodom svih stečajeva u kojima se pominjem, ja ću rado sprovesti stečaj Zahvaljujem gospodine Raduloviću.Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Replika. Izvolite. **Vladimir Orlić** Tako je. Ovaj put po osnovu ličnog obraćanja, ali opet nije loše primetiti da imamo sada i onaj drugi osnov koji se tiče stranke i opet ćemo da razmislimo da li ćemo da iskoristimo i njega. Obično nema potrebe. Obično nema potrebe jer politički potpuno irelevantni ljudi ne zaslužuju da im se posvećuje baš previše vremena.Interesantno, dame i gospodo, vremena.Interesantno, dame i gospodo, kako suština rasprave bilo kakve jako brzo dođe na video klipove. Od strane koga? Od strane onih ljudi kojima je suština bilo kakve političke aktivnosti da se snimaju, da se montiraju, da se dive sebi na klipovima, da to posle sponzorišu po društvenim mrežama.Ne vodi se politika tako što se skupljaju lajkovi, šerovi i kako se to već zove. Ne vodi se tako.Kada pričamo o tome šta ko ovde ima da kaže i šta ima da ponudi, onaj ko svodi sopstvenu političko delovanje na pravljenje nekakvih video klipova, sličica itd. taj taj pokazuje da ima, odnosno nema da ponudi nešto. Kada to govori, govori samo o sebi.Ja niti mu pominjem ima, niti mu pominjem stranku, samo mogu, eto, s vremena na vreme da apelujem da montažeri uzmu i malo snime amandmane koje predlažu ti veliki junaci video klipova, pa da snime kako sami ne mogu jednu rečenicu da dovrše u opisu obrazloženja amandmana. Možda da se time pohvale.Kada nam govore o matematici, milijardama se gađaju. Videli smo to pre neki dan, a videćemo i danas u amandmanskoj raspravi, kako se neko lepo igra posle narodnog poslanika, kako se neko gađa milijardama, a pri tom ovde predstavlja da ima neke fantastične ideje.Neka taj neko svoje fantastične ideje objašnjava, još jednom, ne nama, nego silnim hiljadama ljudi koji su poslove dobili upravo zahvaljujući naporima ove Vlade. Neka njima objasni da im ti poslovi ne trebaju, da im je bez posla bolje. Ako mu oni poveruju, ma nema nikakvih problema, poverovaćemo svi. Ali, nešto se bojim, od toga mrka kapa. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri, ja sam u suštini veoma dobro shvatio nameru koju je predlagač amandmana imao. Moj prijatelj i moj kolega Krsto Janjušević je zaista, vidi se prema obrazloženju, imao pre svega jednu humanu nameru. Umanjenje plate Povereniku za informaciju od javnog značaja je direktno usmereno u Fond za lečenje oboljenja dece koja boluju od retkih bolesti u Srbiji. Ali, postoji jedna druga strana.Naime, moj prijatelj i kolega Krsto, koga malopre poslanici opozicije nazvaše glupim, zlim, lutkarom i kakvim ne još imenima… Zamislite, čoveka koji je diplomirani inženjer industrijskog menadžmenta! I ko ga tako naziva? Oni koji to nisu, oni koji ni to formalno obrazovanje nemaju blizu koliko to ima moj kolega Krsto, a on u stvari amandmanom staje u zaštitu i poslanike opozicije. Odavno smo svedoci da su se ove dve institucije pretvorile, nažalost, delovanjem pojedinaca u političke institucije.

odbranu nekih političkih stavova, za napade na vlast, nego što to rade ove dve političke institucije. Vaša plata je 67.000, a njegova 400.000. Ja mislim da vas mnogo više treba platiti. E, to je u stvari suština amandmana.Čovek koji se bori za sve vas, za vašu veću platu, napadate ga i kažete da je glup i zao. Mislim da je to u najmanju ruku licemerno. Za nas niste ni glupi, ni zli, ni lutkari, predstavnici naroda i kao takve vas poštujemo. U istoj meri poštujemo oni koji su Zaštitnik građana i Poverenik, ali u onoj meri u kojoj obavljaju tu funkciju, a ne u onom delu koji se tiče političkog delovanja i ne na osnovu toga koliko mogu dugo da nose žutu patko i koliko dugo mogu da stoje na protestima.

ja ću odmah na početku da kažem da se slažem sa ovim amandmanom i da ću glasati za taj amandman. Znači, nemojte da imate uopšte predrasuda da treba neko da mi određuje da li mogu da glasam ili ne mogu i da li sam jedan od onih koji neće podržati taj amandman, a podneli smo, naša poslanička grupa, odnosno kolega do mene i kolega Krsto su podneli taj amandman.Šta je tu, po meni, najveći problem? Najveći problem je što smo svi mi krenuli u diskusiju vezanu za neke ljude koji obavljaju određene funkcije. Ma, uopšte me ne interesuje ko je na kojoj funkciji. Srbija je u problemima. Srbija je u reformi. Kako da pomognemo Srbiji? Pa, svako od nas, svaki građanin mora da da makar najmanji doprinos da bi Srbija izašla iz ove muke u kojoj se našla. Šta sad to vredi što ću ja da kažem, ili neko od mojih kolega, da je za ovo što je zadesilo Srbiju kriva neka bivša vlast? Ništa ne vredi, ali svi zajedno moramo da uradimo nešto da bi se Srbija oporavila.Kako ćemo to da uradimo? Ja mislim da treba svako od nas da podnese teret, zavisno od onog sa kolikim sredstvima raspolaže. Oni koji imaju veće plate, trebaju veća odvajanja da daju. sa najnižim, minimalnim platama, po meni, te ljude bi trebalo izostaviti iz bilo kakvih sankcija, odnosno skidanja plata.Da li je lako to uraditi? Normalno da nije lako. Vi svi mislite Aleksandar Vučić, predsednik Vlade je neki, ne znam ni ja šta, čarobnjak koji ima neki čarobni štapić, pa će sad vic, vic i sve da reši. Ma, ne može to tako. Aleksandar Vučić da ima taj čarobni štapić, on bi najverovatnije sa njim prvo poprskao neke stručnjake da se uvošte i onda bi ih poslao kod Palme u onaj muzej voštanih figura, da mogu građani Srbije da vide ko ih je doveo u ovu situaciju u kojoj danas žive.Zato žive.Zato mislim da moramo da budemo korektni i da iskreno kažemo - neka radna mesta, neki ljudi na tim radnim mestima su preplaćeni. preplaćeni. Vi ćete reći sa pravom – to nije stvar ovog amandmana i to ne može na taj način da se rešava. Slažem se, ali ko kaže da ja kao predlagač amandmana moram da sve to znam? Pa, moje je kao poslanika da ukažem na nešto. Zašto bi Marijan Rističević bio toliko pametan da to zna? Ja mislim da on to ne zna. To nije njegova struka i on ne zna. Ima tu pravnika koji će nam pomoći, kad se saglasimo, da promenimo mnogo toga.Što se tiče tih reklama za predsedničke izbore itd, imajte na umu onu narodnu

svako od nas ima to pravo. Ja se nadam da ćemo se uvesti u neke normalne tokove i da ćemo ozbiljno raditi po pitanju glasanja, odnosno diskusije o ovom budžetu. Nemojte da spominjemo imena. Nije bitno, danas je na tom mestu jedan, sutra drugi. Šta to znači? Pa, ne borimo se za ime, nego se borimo za neki princip, da svako mesto bude nagrađeno onoliko koliko zaslužuje. Hvala lepo.

Molim vas da me ne ometaju, a službu da pokupi te kartice i da zatvore vrata.Istina je da sam ja dva puta glasao protiv izveštaja, odnosno protiv zaključaka o izveštaju i Poverenika i Zaštitnika. Zašto? Kada poverenik postane zaverenik, a zaštitnik zaštićenik, i kada postanu očigledno predmet političkog spora između političkih stranaka, tu nema ni „p“ od poverenika, tu nema ni „z“ od zaštitnika.Evo, vidite kako me ometa onaj „Pink Panter“, a ja ne mogu da govorim kada neko stoji tu kao okočen paradajz.To je bio razlog zašto sam glasao protiv izveštaja, jer ne mogu branioci ljudskih prava da budu, a treba da budu nezavisni pravnici iz oblasti ljudskih prava koji su se u svom poslu istakli braneći ljudska prava. Druga stvar, što nisu potpuno bili nezavisni. Jedan je bio činovnik u Miloševićevoj Vladi, a drugi je bio ministar za državnu upravu ispred jedne stranke. Bio je potpredsednik Skupštine, bio je poslanik, bio je član tri stanke. Kako neko može da bude nezavisan, da obavlja funkciju Poverenika ili Zaštitnika, ukoliko je bio na svim tim funkcijama? Tu nema ni „n“ od nezavisnosti.Nije samo stvar plate, ali mislim da se ljudska prava ne mogu braniti količinom novca, to moraju da budu ugledi pravnici i zato ću glasati za ovaj amandman. Dakle, ugledni pravnici koji će svoju umešnost iskazivati ne količinom plate, ne količinom novca, već količinom posvećenosti ljudskim pravima za koja treba da se bore, a ne sa 100 hiljada evra koje su dobili od britanske ambasade. želite povredu Poslovnika? (Da)Povreda Poslovnika, narodni poslanik Saša Radulović. Izvolite. da ja pomenem nekoga iz poslaničke grupe DS ili Dveri ili bilo koga i da vi onda date pravo na repliku. Znači, zaista ne bi trebalo takvu praksu da uvodimo ovde i da na ovakav način jedni drugima nameštamo reč. Hvala. Član 104. stav 3) Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije vrlo jasno kaže da predsedavajući odlučuje o pravu na repliku. Ovde je reč o dva poslanika koja pripadaju različitim poslaničkim grupama. Gospodin Stojmirović je rekao da gospodin Marijan Rističević ne razume, a on je kroz odgovore i kroz repliku pokušao da pokaže da razume i na pravi način sagledava temu o kojoj danas govorimo.Najpre

Zahvaljujem, predsedavajući.Koristiću i vreme poslaničke grupe LSV.Moram odmah na početku da kažem da je za nas potpuno neverovatno da predlagač ovog amandmana i svi koji ga podržavaju nema svest o tome čemu zapravo služe institucije poverenika i u prethodnom slučaju Zaštitnika građana. Ako je nešto sigurno, to je da njihov posao zapravo služi upravo tome da se budžet štedi, ako ćemo pričati o ekonomskim parametrima, odnosno služi tome da građani o koje se država ogrešila i državni organi ne dođu u situaciju da tuže državu, već da intervencijama zaštitnika i poverenika se preduprede ove tužbe i da se zapravo budžet Republike Srbije i u tom smislu štedi i smanji.Ja ću vas konkretno podsetiti na nešto što smo već čuli, a to da je budžet za Zaštitnika građana 216 miliona, budžet za poverenika 203 miliona, a budžet koji je pojedinačno predviđen u svim budžetima direktnih korisnika, a ukupno računajući se za sve penale i sudske presude, odnosno štete na osnovu sudskih presuda je 20 milijardi dinara u ovom budžetu.Stoga,

te institucije dodatno osposobile i zapravo da bi pomogle budžetu da smanji troškove sudskih postupaka građana protiv državnih organa, to je u prvom redu jako bitno. Ili, mogu i ovako da kažem 216 miliona za Zaštitnika građana, 203 miliona za poverenika, a za avio-službu Vlade 270 miliona, potpuno je neprimereno.Ono što, naravno, želim na kraju da dodam, što je potpuno skandalozno, jeste personalizacija imena i prezimena lica koje u ovom trenutku obavlja funkciju Zaštitnika građana i stavljanje u kontekst predsedničke kampanje od strane pozicione većine i to kreiranja atmosfere naročito potpiruje i ovde prisutan ministar Aleksandar Vulin, koji najaktivnije učestvuje od jutros u ovoj raspravi. Ja ću podsetiti da je vrlo slična atmosfera bila i uoči predsedničkih izbora 2000. godine, kada je šefica njegove tadašnje partije vrlo aktivno učestvovala, Mirjana Marković, u stvaranju atmosfere koja je dovela do toga da Ivan Stambolić dobije metak u telo.

nije nešto što bi moglo da se izrazi rečima. Jako mi je žao što ovo niste rekli na nekom drugom mestu da bih mogao da vas tužim sudu, pa da razgovaramo, ali štiti vas autoritet ove govornice, pa shodno tome, da znaju građani Srbije, neću moći da dobijem zadovoljenje na sudu, ali probaću da ga dobijem ovde.Vrlo je zanimljivo da ste tako laki u određivanju, kako ste rekli, atmosfere za ubistvo Ivana Stambolića, u kojoj sam, pretpostavljam, ja učestvovao. Jako lepo od vas. Žao mi je što ne znate ili ne želite da znate da je jedini čovek koji je pravio atmosfere za ubistvo i najavljivao takve stvari upravo vaš šef. Jel to onaj što je vešao Miloševića kao svinju za uši na Terazijama? Jel to možda vaš šef ili moj šef prebijao ljude po kafanama? Jesam možda ja ili vaš šef pijan vozio motorne sanke po pešačkoj zoni Novog Sada? Jesam ja možda ili vaš šef razbijao table RTS u Novom Sadu, pljuvao majku i psovao majku beogradsku? Jel to nije bila atmosfera? U vreme vlasti vašeg šefa ubijali su se ljudi po ulicama Beograda i ubijani su ljudi zato što su drugačije mislili. Pa jel to onda priprema atmosfere za drugačiji politički govor?Dakle, bedno je, jadno je što ste pokušali da iskoristite argumentovanu raspravu u kojoj sam ja štitio institucije, a vi štitite lica, ja se borim za položaj institucije, a vi se borite za položaj vaših političkih poena. Da vam kažem još jednu stvar, kao neko ko je ipak duže u politici i politički iskusniji od vas, nemojte se iznenaditi kad budete jednog dana morali da ližete to što pljujete jer vaš šef je to veoma, veoma često radio, podržavajući svaku vlast koju je pljunula. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. **Marko Đurišić** Poštovani predsedavajući, član 109. Poslovnika govori kada se izriče opomena

Mislim da je to sasvim dovoljan osnov da ministra, koji sada ovde nastavlja da krši Poslovnik i dobacuje nešto govorniku, da ga jednostavno, pošto ne možete novčano da ga kaznite, izbacite iz sale, kako bi ovu skupštinsku raspravu mogli da nastavimo na normalan način.Znači, način.Znači, uvrede koje je ovde ministar sada iznosio su potpuno neprimerene. Ja vas molim da primenite Poslovnik. „Jadni“ i „bedni“, to su možda izrazi koje on koristi u političkom životu i može slobodno da nastavi da ih koristi i zato što ih koristi ima i takav ugled u narodu kakav ima i rezultate na izborima kakve ima, ali ovde u Skupštini mora da se poštuje red, mora da se poštuje ovaj Poslovnik i on kaže da se za upotrebu ovakvih izraza i reči izriču opomene. Nažalost, pošto ne možete da primenite direktno ovaj Poslovnik u smislu opomena i novčanog kažnjavanja, ja vas molim da ga onda udaljite iz sale. Hvala. Gospodine Đurišiću, na meni je najpre da vas pitam da li želite da se Narodna skupština Republike Srbije u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?(Marko da.)Da, želite.Vrlo je interesantno da ste primetili teške kvalifikacije koje je izrekao, navodno, ministar Vulin, a niste primetili teške kvalifikacije – da je neko pripremao ubistvo, o čemu je bilo reči od strane koleginice pre izlaganja gospodina Vulina.Složiću se u jednom sa vama, obzirom da smo se previše udaljili od teme, sada ćemo shodno članu 112. napraviti pauzu od pet minuta, da bi nakon toga nastavili rad po amandmanima. Zahvaljujem.(Posle

Zahvaljujem predsedavajući.Govoriću o amandmanu, neću da govorim o stvaranju nikakve atmosfere, kako je to rekao ministar Vulin.Što se tiče mog predloga amandmana, predložio sam da se sa pozicije tekuće budžetske rezerve skinu sredstva u korist Ministarstva zdravlja i u korist Ministarstva unutrašnjih poslova. prvo vi ste ovde napravili jednu konverziju. Umesto da razgovaramo danas o Zakonu o budžetskom sistemu prvo, gde vi predviđate podizanje budžetske rezerve sa 2,5 na 4%, mi danas govorimo prvo o budžetu. Iza toga ste još za 400 miliona podigli budžet za tekuću budžetsku rezervu, a smanjili ste Skupštini. A iz tekuće budžetske rezerve se sredstva troše netransparentno i onako kako to odluči ministar finansija, odnosno premijer, po svom ličnom nahođenju.Hoću da se deo sredstava u iznosu od 400 miliona prebaci Ministarstvu zdravlja za lečenje teških oboljenja i retkih bolesti za koje mi nemam uslove ovde u Srbiji, da ne bi i na dalje građani putem SMS poruka i na različite druge načine se snalazili da mogu da plate lečenje u inostranstvu.Drugo, MUP za opremanje i sektora za vanredne situacije. Kada su bile poplave, ljudi nisu imali ni čamce ni motore, ali

Policajci nemaju nikakva sredstva za normalan rad, a vi se ovde rasipate i prebacujete pare tamo gde vama odgovara. Zahvaljujem. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem gospodine Aleksiću.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović. Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović.

priliv sredstava lokalnim samoupravama i to sredstva koja su direktna i sredstva koja su najsigurnija za lokalne samouprave, a to su sredstva od poreza na zarade. Smanjili ste taj porez sa 80% na 74% i na taj način smanjili lokalnoj samoupravi 4,6 milijardi dinara.Podneo sam amandman koji ima za cilj da poveća sredstva lokalnoj samoupravi. Ta sredstva postoje u budžetskoj rezervi, a dobili smo odgovor da sredstava nema i da budžetska rezerva ne može da se smanjuje. Sredstava ima, 400 miliona dinara ima više sada u budžetskoj rezervi od kada je SNS podnela amandman da smanji sredstva Narodnoj skupštini. Srpska napredna stranka je na Administrativnom odboru, gde su samo oni raspravljali i niko drugi nije imao prava da dobije reč, odlučila koliki treba da bude budžet Skupštine, a onda je ista ta SNS smanjila taj budžet za 400 miliona.Zašto se ta sredstva ne daju lokalnoj samoupravi? Građani ostvaruju svoja prava u prvom redu u lokalnoj samoupravi. Građani dolaze u lokalnu samoupravu kao servis. servis. Taj servis treba da radi, treba da pomognemo. Svim su puna usta decentralizacije, samo nema nigde para za lokalnu samoupravu. Sredstva postoje i mogu se prebaciti lokalnoj samoupravi, mi to tražimo. Hvala

svega želim nekoliko rečenica da kažem u vezi atmosfere u ovom parlamentu. Vodite računa šta se dešava u parlamentu, ovaj parlament će nam jako trebati, vrlo brzo. Reši ozbiljne političke probleme pred kojima se nalazimo, s jedne strane. S druge strane, nedopustivo je, gospodine Vulin, da se, druže Vulin, da se obraćate

izmena i dopuna Zakona danas, odnosno ovih dana podnese ovakav amandman. Ja se ne bih bavio zašto nije dobro da umanjite sredstva jedinicama lokalne samouprave kao što nije dobro da umanjite plate zdravstvenim radnicima, prosvetnim radnicima, policiji i vojsci, ali ću se baviti onim što je bila debata juče u toku dana, a to je odakle želimo da uzmemo ta sredstva da bi preraspodelili ka lokalnim samoupravama. To su direktna davanja koja Vlada ima ka tzv. stranim investitorima i apsolutno mi nemamo protiv toga ništa.Bio sam deo tima koji je 2006. godine pisao taj zakon, samo je bila dramatično različita situacija. Inicijativa podsticaja je bila napravljena sa strane

Ministar Nedimović, ministar Knežević koji nije u sali, znaju to dobro. Da ste tada dobijali podsticaje koji su bili maksimalno deset hiljada evra, minimalno dve hiljade evra po radnom mestu, za radno ekstezivne i nekvalifikovanu radnu snagu, a faktički je to bila pozajmica, jer su ti investitori kroz greenfield, kroz kupovinu zemljišta, izgradnju, kroz PDV vraćali u budžet ta sredstva vrlo brzo.Mi danas imamo situaciju koja je potpuno nenormalna. Kritkovali ste SIEPA, pa ste ugasili SIEPA koja je imala kakav takav transparentan pristup. Imala je konkurse, javne oglase i javno objavljivala kome je dala sredstva. Mi smo preuzeli politiku da diskrecionim pravom članova Vlade vi možete da dajete kome hoćete investiciju, a što je još ružnije i što je još gore za ovu zemlju, dozvolili smo i naterali smo, možda sam samoinicijativno preuzeo pravo, ali smo naterali da on bude trgovačke putnik za ovu zemlju.To se ne radi, sem ukoliko nisu u pitanju važni i veliki investitori, ukoliko nije u pitanju Mercedes, ukoliko nije u pitanju Majkrosoft, „Tisen krup“ ili neka velika kompanija. Mi imamo situaciju da nam premijer ide po belom svetu, umesto to da rade Vladine agencije, Ministarstvo privrede i gradonačelnici i Privredna komora, ide, i on pregovara sa investitorima. Nemate pojma koliko je to loša poruka i koliko to pokazuje da nemamo institucije ove države.Netransparentan način podele sredstava, a na to je poslanik u prvom danu zasedanja ove Skupštine ukazao kada smo ukazali da imate izvesnu „Endavu“ firmu, a na tu tačnu izjavu Marka Đurišića je reagovao premijer potpuno neprimereno, počeći da vređa i Marka Đurišića i predstavnike opozicije, umesto da se izvinio parlamentu i rekao – izvinjavam se, promašio sam, tu je ministar Knežević, on će objasniti, nije normalno da znate svaku poziciju u budžetu. To se desilo zato što imamo netransparentan postupak, potpuno netransparentan postupak i tu se apsolutno ne slažem sa vama i zato tražimo da se te pare izalociraju na druge pozicije.Na kraju, moramo da izanaliziramo efekte. Nije normalno da date 27 hiljada evra po radnom mestu. To ne bi dali ni Mercedesu, a ne nekoj trikotaži. Iako je važno otvoriti svako radno mesto, moramo da znamo šta su nam prioriteti. Mislim da nam je prvi prioritet obrazovanje i prvi prioritet zdravstvo. Hvala vam. Zahvaljujem.Ministre Vulin, vi želite repliku, obzirom da ste direktno pomenuti? Izvolite. Jedino što je nedopustivo, a to je nedopustivo koristiti ovaj visoki dom za iznošenje takvih prizemnih laži i neistina i samim tim i uvreda. Ja sam na laži odgovorio istinom. Ja sam na laži o sebi odgovorio istinom onima koji te laži o meni iznose. I dopustićete mi, ja mislim da bi mi Zaštitnik građana dopustio da je to moje ljudsko pravo da branim svoje dostojanstvo. Hvala.

o najvažnijoj stvari, ona se tiče zapošljavanja i mislim da je dobro iskoristiti svaku priliku da podsetimo na statističke brojke koje postoje i zašto je važno zapošljavanje, i zašto je važno koristiti mere koje stoje na raspolaganju na osnovu propisa, na osnovu Zakona o ulaganjima.Ono što bi vi trebali da znate, obzirom da ste učestvovali u ovom poslu, možda da i sami kažete da ste učestvovali u kreiranju nekih pravnih okvira, danas postoji transparentan postupak vezano za strane investitore. Mislim da je jako važno da svi akteri na političkoj sceni, počevši od predsednika Vlade, ministara, učestvuju u ovome.Ja ću vas podsetiti na jednu stvar koju sam ja vama davno ispričao. Radilo se o jednoj američkoj kompaniji koja je imala ideju da investira na prostoru Srbije, a konkurencija nam je bila Makedonija, Bugarska, Rumunija, Mađarska. Tada je ispred makedonske Vlade 2011. godine ministar ekonomije išao direktno da pregovara, a nažalost, ja sam morao da idem tada kao gradonačelnik sam. Zamislite takvu situaciju kada nemate takvu vrstu političke podrške, ali ta investicije je došla u Srbiju.Važno je koristiti sve instrumente koje vam pozitivno zakonodavstvo daje. Jasno je utvrđena procedura, na osnovu Zakona o ulaganjima, postoji uredba koja definiše ovakvo ponašanje i kako se odnosi prema investitorima, savet koji postoji u okviru čitavih tih pozitivno pravnih propisa daje predlog prema Vladi Republike Srbije.Mislim da je jako važno da zadržimo ovo kao jedan od mehanizama podrške investitorima, ne zbog novca. **Đorđe Milićević**

i ekonomski ambijent. U trenutku kad čekate u vašem katastru, katastru Inđije ili u Rumi tri, četiri meseca da završite uknjiženje, hipotekarno uknjiženje ili konverziju zemljišta, onda imamo problem. To je premijer izgovorio ovde i ja to podržavam. Nisu instrumenti direktna davanja, a mi smo eskalirali sa 2.000 za radna mesta koja su se izdvajala 2006. godina na 27 hiljada evra po radnom mestu. To nije normalno. Za radno-ekstenzivnu industriju nije normalno. I tada je bila ideja,

hiljada evra može da se uloži u ono što je puno važnije u ovom trenutku, da pokušamo da uložimo u obrazovanje koje nam je u katastrofalnoj situaciji.Pre neki dan sam razgovarao sa direktorom jedne od najvećih kompanija koja posluje ovde i rekao mi je – nećemo nastaviti drugu fazu, imamo problem sa HR i ljudskim resursima. Radi se o Grundfos-u. Ima problem sa visokoobrazovanim kadrovima zato što nemamo dovoljno i nemamo dovoljan kvalitet. Pametnije je te pare u ovom trenutku uložiti tu, nego davati 27 hiljada za radna mesta ako već para nemamo, za koja su radno-ekstenzivna i koja neće doneti dodatnu vrednost koja je neophodna. Hvala.

da se daje po 20.000 evra, to nije tačno, četiri hiljade i 600 ili 700 evra je prosečno davanje za radno-ekstenzivne delatnosti, o tome što ste pričali.Neki dan sam gledao analizu za 2015. godinu i onoga što je u 2016. godini dato.Ono što je jako važno reći, da pored radno-ekstenzivnih delatnosti, nama je neophodan i ovaj drugi sektor, o kojima ste vi malopre pričali. Ali, morate posmatrati Srbiju celu, a ne pojedinačne slučajeve.Slažem se apsolutno da nama treba radne snage i znam za taj problem sa HR-ovima i kompletno je tu teška situacija i tu kolega Šarčević može mnogo da učini, naročito kroz ovo afirmisanje koncepta dualnog obrazovanja i uopšte saradnjom sa visokoškolskim ustanovama.Ali, ono što morate znati, nema u svakoj lokalnoj samoupravi investitora. Mora da postoji još uvek.Ono o čemu vi pričate je sledeća faza, to je sledeća faza u privlačenju investitora. Moramo svi, cela država da prođemo kroz ovu prvu fazu, a ne na bazi pojedinačnih slučajeva da generalizujemo stvari.

Sasvim dovoljno. Zahvaljujem, predsedavajući.Pošto ste mi uskratili pravo na repliku u sledećem krugu, hvala što ste uvažili ovaj zahtev da govorim po amandmanu. A, rasprava po ovom amandmanu kolege Gorana Ješića započela je tako što je ministar Vulin, a potom i sledeći ministar nekoliko puta koristio reč istina. Ja sam zabeležila tri puta u nekoliko rečenica da su se pozivali na istinu. Ja tu moram da kažem da je jedina istina to da je bilo pameti da se poslušao Nenad Čanka bila bi sprovedena lustracija i Vulin nikada više ne bi donosio odluke u naše ime. Hvala. dobili ste reč da govorite po amandmanu na član 8. koji je podneo narodni poslanik Goran Ješić. Ono o čemu ste govorili nema apsolutno nikakvih dodirnih tačaka. Ja vas molim da ne zloupotrebljavate to ubuduće.Izazvali ste repliku i pravo na repliku u ovom trenutku ima Aleksandar Vulin, jer ste ga direktno pomenuli. Pa istina je, da, istina je da vas boli istina i istina je da ste evo čak uspeli sad da zloupotrebite i pravo koje vam je dao predsedavajući. I istina je da je do kraja izvedeno to što je predlagao Nenad Čanak, bilo bi streljanja, ali eto, istina je da se to nije desilo, pa nažalost, narod je odlučio da je on u dubokoj opoziciji, a da smo mi na vlasti. Toliko o tome šta je narod video kao istinu, kao što je istina da ste smatrali da je najveće dostignuće vaše demokratije prvo paljenje ove Skupštine, prebijanje Milanovića, a onda posle toga je trebalo i nama zabraniti da učestvujemo na izborima.Jedini način da budete na vlasti bi bio da nema izbora. To je istina. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić, povreda Poslovnika. Izvolite. **Marinika Tepić** Zahvaljujem, predsedavajući.Skrećem pažnju da ste povredili član 104. ovog Poslovnika i molim da se pridržavate svih pravila na kojima insistirate da na kojima insistirate da ih i mi jednako uvažavamo, a apsolutno ne obraćate pažnju kada gosti u Narodnoj skupštini, članovi Vlade Republike Srbije i ministri uvredljivo govore o narodnim poslanicima, o šefovima poslaničkih grupa i o svima koji ovde predstavljaju građane.Apsolutno se neću osvrtati na džiberski rečnik ministara. To je ispod moje časti i neću da saučestvujem u toj vrsti diskursa, ali vas molim da intervenišete i da jednako uvažavate sve nas narodne poslanike, a naročito gostima da skrenete pažnju koja je granica ponašanja prema narodnim poslanicima.